Forseti. Samfylkingin kynnti í vikunni kjarapakka sem hefur fengið góð viðbrögð víða. Ein af tillögum okkar til að auka húsnæðisöryggi er að ná stjórn á Airbnb og skammtímaleigu íbúða. Það virðist nefnilega ríkja ákveðið stjórnleysi þarna, ekki síst þegar kemur að fyrirtækjum sem eru með fjölda íbúða í skammtímaleigu til ferðamanna. Það er ein tiltekin reglugerð sem virðist hafa haft sérstaklega skaðleg áhrif. Þessi reglugerð gefur fyrirtækjum sem eru með fjölda íbúða í skammtímaleigu til ferðamanna kleift að komast hjá því að skrá íbúðirnar sem atvinnuhúsnæði þótt þær séu sannarlega nýttar í atvinnurekstri. Þannig komast þessi fyrirtæki hjá því að greiða fasteignagjöld af atvinnuhúsnæði, sem geta verið allt að tíu sinnum hærri en af íbúðarhúsnæði, og þannig komist þessi fyrirtæki hjá því að fylgja skipulagsreglum sveitarfélaga um atvinnuhúsnæði, sem takmarkast yfirleitt við ákveðin svæði. Allt skekkir þetta samkeppnisstöðuna við önnur fyrirtæki í gistiþjónustu eða hvaða fyrirtæki sem er sem þarf að skrá húsnæði sitt sem atvinnuhúsnæði, borga fasteignagjöld af því sem slíku og fylgja skipulagsreglum sveitarfélaga um atvinnuhúsnæði.

Síðan þá hefur sú þróun ágerst af miklum þunga að nýjar íbúðir séu ekki nýttar til búsetu heldur fyrir ferðamenn, jafnvel heilu blokkirnar, án þess að sveitarfélög fái rönd við reist. Ég vil því spyrja:

þegar kemur að Airbnb er alveg ljóst að það þarf að ná fram breytingum á því umhverfi. Samkeppnisstaða þeirra sem eru í atvinnurekstri og þeirra sem eru raunverulega í atvinnurekstri en ekki inni í þeim ramma er skökk, hún er ójöfn og það þarf að vera jafnræði á milli aðila. Þegar reglugerðin var sett vorum við með þá stöðu að það var enginn rammi utan um þessa starfsemi og bæði hér og víða annars staðar hefur þetta farið mikinn í allri umræðu og verið reynt að ná einhverjum böndum á þessa útleigu. útleigu. Við smíðuðum ramma með hámarksdagafjölda þannig að þú værir ekki virðisaukaskattsskyldur og ákveðinn rammi settur utan um það. Það eru komin sex ár síðan þetta var hér um bil og sjálfsagt og eðlilegt að þróa það áfram. Atvinnurekstur er auðvitað atvinnurekstur og við sjáum að fjöldi íbúða á Airbnb, sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu, er gríðarlega mikill.

það væri það ekki eða færi yfir hámarksfjölda daga þá fengi það sekt. Það skilaði árangri og ég held að það þyrfti að ýta á það. Hins vegar get ég ekki annað en nefnt það hér líka að eitt er að ríkisvaldið sé með ramma utan um starfsemina. Annað er að sveitarfélagið sé í stakk búið til að fylgjast með því, hvort sem það er út frá skipulagsvaldi eða öðrum reglum.

setti, var breyting á fyrri reglugerð frá 2016. Það var rammi en það var þessi reglugerð sem hæstv. ráðherra

að íbúar þessa lands búa í ósamþykktu atvinnuhúsnæði á meðan ferðafólk gistir í íbúðarhúsnæði. Og ekki nóg með að það sé staðan heldur, talandi um bolmagn sveitarfélaga, hafði þessi reglugerðarbreyting ráðherra þau áhrif á þessa gistingu að hún borgar einn tíunda af þeim fasteignagjöldum sem hún annars hefði gert (Forseti hringir.) fyrir reglugerðarbreytinguna sem hæstv. ráðherra gerði á sínum tíma.

Ég get sagt fyrir mitt leyti að þegar kemur að jafnræði aðila sem eru raunverulega í atvinnurekstri og þegar kemur að þeim sem segjast ekki vera í atvinnurekstri en eru það í raun þá eiga þeir að vera skráðir sem slíkir og vera innan þess kerfis.

Ef það þarf að breyta reglugerð til að stemma stigu við mikilli fjölgun og neikvæðum áhrifum á húsnæðismarkað á höfuðborgarsvæðinu tel ég sjálfsagt að gera það. Þetta er þá

hvað er í gangi í Reykjavík þegar kemur að Airbnb (Forseti hringir.) og ætti mjög gjarnan að gera það og það mun ekki standa á mér að fara í frekari aðgerðir til að ná tökum á þessu.

Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég vil byrja á því að segja að ég tek þessa skýrslu frá Vörðu að sjálfsögðu alvarlega. Rannsóknin bendir til margra sömu þátta og fyrri rannsóknir og kannski ekki síst að staða einhleyps barnafólks á leigumarkaði er alvarleg, en hv. þingmaður taldi líka upp fleiri hópa hér áðan. Mig langar að vitna aðeins í skýrslu forsætisráðherra um fátækt og áætlaðan samfélagslegan kostnað hennar frá því í júní á þessu ári en þar kemur fram, sem eru jákvæð tíðindi, að það hefur dregið úr hlutfalli tekjulágra á Íslandi á síðustu 20 árum og að staðan er með því besta sem þekkist meðal samanburðarlanda hér á Íslandi. En líkt og Vörðuskýrslan og mörg önnur gögn sýna okkur þá er samt sem áður verk að vinna á Íslandi við að draga úr fátækt. Í mínum huga þegar við horfum til örorkulífeyriskerfisins og örorkulífeyrisþega þá þarf að gera umfangsmiklar breytingar á örorkulífeyriskerfinu eins og hv. þingmaður veit er sú vinna í fullum gangi í ráðuneyti mínu. Þetta er ástæðan fyrir því að við erum með um 16 milljarða kr. aukningu í fjármálaáætlun inn í málaflokkinn og vinnum að frumvarpi í ráðuneytinu núna hvað þetta varðar. Áhersla mín mun verða á að sameina bótaflokka, einfalda kerfið, hækka þau sem minnst hafa í kerfinu, bæði grunninn en líka beita frítekjumörkum með þeim hætti að fyrstu tekjur fólks sem það það hefur umfram örorkubætur séu ekki skertar og skerðingar komi síðan eftir því sem tekjurnar hækka.

gera það þannig að mörg fyrirtæki eru farin að neita að taka við peningum sem er oft það eina sem aldrað fólk og fatlað fólk vill nota.

inn á húsnæðismál líka vegna þess að þau skipta mjög miklu máli þegar við erum að tala um stöðu þessa viðkvæma hóps sem örorkulífeyrisþegar eru í samfélaginu. Þar hafa verið stóraukin framlög, m.a. til almenna íbúðakerfisins þar sem við erum að horfa á að á næsta og þarnæsta ári verði mun fleiri íbúðir byggðar í því kerfi. Það skiptir máli. Líka breytingar sem eru að verða á húsnæðisbótunum. Varðandi stafrænu málin er í gangi vinna á milli ráðuneytis míns og m.a. fjármála- og efnahagsráðherra. Það er verið að horfa til ákveðins umboðsmannakerfis sem var hafist handa við í október í fyrra og verið að vinna áfram með það til að reyna einmitt að tryggja öllum sem þurfa á rafrænni þjónustu að halda, sem er nú bara eiginlega samfélagið allt, aðgang að þessu. Ég vonast til þess að við getum séð fram á það að það verði tryggt fyrir þá hópa sem hv. þingmaður

Forseti. Samkvæmt skýrslu forsætisráðherra um samfélagslegan kostnað vegna fátæktar kemur fram að 47.795 einstaklingar reiknast sem fátækir eftir að tekið er tillit til húsnæðisbóta og barnabóta, þar af um 9.400 börn. Samkvæmt nýrri vinnumarkaðsrannsókn Vörðu á stærsti hluti fatlaðs fólks erfitt með að ná endum saman, eða um 75%, ríflega þriðjungur býr við fátækt og helmingur metur fjárhagsstöðu sína verr en fyrir ári. Í frægri ræðu árið 2017 sagði núverandi forsætisráðherra, með leyfi forseta: „Stjórnvöld eiga ekki að biðja fátækt fólk á Íslandi að bíða eftir réttlætinu.“ Afleiðingar fátæktar eru margvíslegar og birtast m.a. í nýrri könnun PISA þar sem fram kemur, með leyfi forseta: „Hins vegar sýna greiningar á þróuninni síðasta áratug að tengsl félags- og efnahagsleg bakgrunns íslenskra nemenda við frammistöðu þeirra á sviðum lesskilnings og læsis á náttúruvísindi hafa aukist frá árinu 2015.“ Og einnig: „Ójöfnuður í lesskilningi hefur nánast tvöfaldast fyrir Ísland síðan árið 2000.“ Þau sem voru undir lágtekjumörkum sem börn reyndust vera um 50% líklegri til að vera það einnig á fullorðinsárum, líklegri til að vera á örorku, líklegri til að vera einstætt foreldri, líklegri til að vera látin.

Ég vil því spyrja ráðherra einfaldrar spurningar: Telur ráðherra að það sé hægt að útrýma fátækt og ef svo er, hvar er áætlunin? Hvernig ætlar ráðherra að hjálpa fátæku fólki og hversu lengi þarf fólk að vera fátækt að bíða eftir réttlæti,

um fátækt og áætlaðan samfélagslegan kostnað af henni, að það hefur dregið úr hlutfalli tekjulágra á Íslandi á síðastliðnum 20 árum. Það er jákvæð þróun og sú þróun þarf að sjálfsögðu að halda áfram. Jafnframt nefndi ég hér áðan að staðan á Íslandi er með því besta sem þekkist meðal samanburðarlanda, sem er mikilvægt að við höfum og höldum til haga á sama tíma og við vinnum ötullega að því að reyna að draga úr fátækt. fátækt. Hv. þingmaður spyr mig: Er mögulegt að útrýma fátækt? Ég verð að viðurkenna að ég veit ekki alveg hvort það er mögulegt. Það er rétt eins og þegar við tölum um hvort hægt sé að ná fram sjálfbærri þróun.

Í mínum huga, og horfi ég þá til þeirra breytinga sem við erum að gera á örorkulífeyriskerfinu, verða stigin mjög mikilvæg skref einmitt í þá átt að draga úr fátækt á Íslandi.

Það er mjög áhugavert. Menntakerfið á einmitt að vera stóra jöfnunartækið en þróunin, þrátt fyrir að tölur segi að fátækt hafi minnkað um eitthvert smáræði á undanförnum 20 árum,

Því vil ég spyrja ráðherra hvort hann viti hversu mikið þarf til að ná öllum börnum úr fátækt. Hæstv. forseti. Ég held að það sé mikilvægt í þessari umræðu að viðurkenna að það hefur alltaf verið fátækt til staðar. Þess vegna svara ég með þeim hætti að ég viti ekki hvort það sé hægt að útrýma henni, ég er bara mjög hreinskilinn með það. En ég veit að það er hægt að draga úr fátækt. Það sjáum við t.d. bara í skýrslu forsætisráðherra frá því í júní síðastliðnum, það hefur tekist að draga úr hlutfalli tekjulágra hér á Íslandi á síðustu 20 árum og við erum á þeirri vegferð. Þegar hv. þingmaður segir að ég sé ráðherra fátækra þá vil ég meina að við séum öll ráðherrar fátækra. Við erum öll ráðherrar allra í þessu samfélagi

Herra forseti. Ég beini hér fyrirspurn til hæstv. fjármálaráðherra varðandi breytingu sem ráðherrann lagði fram nýlega í frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld, gistináttaskatt, áfengisgjald og fleira.

og vinna og kostnaður fyrir fólk og fyrirtæki sem af þessu hlýst. Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra: Liggja fyrir fjárhæðir gjafa sem íslenskir einstaklingar gefa til góðgerðarmála erlendis árlega, nú eða íslensk fyrirtæki eða aðilar eins og Rauði krossinn, UNICEF og jafnvel ríkið og fleiri slíkir aðilar gefa til góðgerðarmála erlendis árlega? Liggja fyrir fjárhæðir greiðslna íslenskra einstaklinga fyrir þjónustu eins og tónlistarstreymi, kvikmyndastreymi, hótelþjónustu og aðra þjónustu erlendis frá árlega? Og hefur verið lagt mat á fjölda vinnustunda sem íslenskir einstaklingar þurfa að leggja á sig til að halda eftir og skila staðgreiðslu af þjónustu til erlendra aðila? spyr þessara spurninga er í rauninni sú að mér sýnist töluvert umfang utanumhalds verða til við þessar breytingar og mig langar að spyrja hvort mat hafi verið lagt á þær. Sömuleiðis vil ég spyrja hæstv. ráðherra: Liggur fyrir fjöldi slíkra erlendra aðila frá öðrum ríkjum og þá fjárhæðir sem greiddar eru til þeirra ríkja þar sem engir tvísköttunarsamningar eru fyrir hendi? Því að tekið er fram í greinargerð að að umfangið sé hóflegt gagnvart þeim sem starfa innan landa þar sem tvísköttunarsamningar eru í gildi. Því er spurningin, eins og kom fram hér áðan: Hefur verið metið hvaða kostnað umræddar breytingar hafa fyrir einstaklinga og fyrirtæki?

Herra forseti. Ég held að stutta svarið við þessari spurningu sé að ég þurfi nú að fá að fara aðeins yfir þessa fyrirspurn sem var í nokkrum liðum og myndi kannski henta betur til skriflegs svars, hvort þessar upplýsingar séu nú þegar til eða ekki, og ef ekki þá er hægt að afla þeirra, um umfang, umsvif, vinnustundir á bak við mismunandi þætti.

svona atriði sem láta lítið yfir sér, þetta er einn stafliður af þremur í einni grein af 28, ef ég man rétt, í þessu tiltekna frumvarpi. Það er svo oft sem við finnum okkur í þeirri stöðu

að matið í greinargerð frumvarpsins bendir ekki til þess að nein raunveruleg greining hafi átt sér stað á þessum þáttum. Ég bara fagna því að hæstv. ráðherra ætli að leggja fram upplýsingar varðandi þetta en málið er auðvitað til meðferðar í þinginu nú þegar.

Eins og kemur fram í frumvarpinu þá eru þetta þessir tveir töluliðir og með

Virðulegi forseti. Eins og Viðreisn hefur ítrekað bent á þá skortir verulega á að fjármunum sé forgangsraðað í ríkisrekstrinum. Óvíða sést það betur en í löggæslu- og fangelsismálum, fangelsiskerfi landsins er fjársvelt á sama tíma og glæpum fjölgar. Fangelsismálastofnun hefur ítrekað bent á að fjársvelti og slæmur aðbúnaður bitni á öryggi fanga og einnig fangavarða. Ljótasta birtingarmynd fjársveltisins er sú staðreynd að á Íslandi eru andlega veikir fangar, fangar sem eru í geðrofi jafnvel, vistaðir í fangaklefa. Forstjóri Fangelsismálastofnunar hefur ítrekað um margra ára skeið bent á að fólk sem glímir við alvarleg andleg veikindi eigi ekki að vista í fangelsi. Samt er það gert. Á dögunum bárust fréttir af því að gæsluvarðhaldsfanga væri haldið í einangrun þrátt fyrir mjög alvarleg veikindi. Þessi fangi var í geðrofi og þurfti þar af leiðandi betri aðhlynningu en veitt er í einangrunarklefa í gæsluvarðhaldi. Hann þurfti aðstoð á spítala en var neitað, allt þar til Fangelsismálastofnun sendi tvo fangaverði með manninum á sjúkrahúsið til að sitja yfir honum. Mannekla og fjárskortur gerir það að verkum að ekki voru til peningar og mannskapur til að hafa fangaverðina lengi í því hlutverki og þegar þeir þurftu frá að hverfa var gæsluvarðhaldsfanginn fluttur aftur í fangelsið í geðrofi. Það gengur ekki að það gerist aftur og aftur að alvarlega veikt fólk fái ekki þá heilbrigðisþjónustu sem það þarf vegna þess að tvö ráðuneyti, heilbrigðisráðuneytið og dómsmálaráðuneytið, geta ekki komið sér saman um hver eigi að tryggja þessi sjálfsögðu mannréttindi. Við eigum ekki að líða að veiku fólki sé neitað um sjálfsagða bráðaþjónustu á sjúkrahúsi vegna þess að ekki er hægt að skaffa fjármuni, sem í þessu tilfelli eru ekki háir fjármunir. Við brjótum ekki mannréttindi á fólki vegna þess að tvö ráðuneyti eru í störukeppni. Treystir hæstv. dómsmálaráðherra sér til þess að tryggja það að enginn vafi sé á að alvarlega veikir fangar fái þá þjónustu á sjúkrahúsi sem þeir þurfa svo sárlega á að halda, (Forseti hringir.) að við þurfum ekki að lesa um svona mannréttindabrot í fjölmiðlum aftur?

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina um þetta mikilvæga mál sem hefur verið mikið í umræðunni síðustu daga. Það er rétt að umboðsmaður Alþingis hefur birt skýrslu um stöðuna í fangelsinu á Litla-Hrauni. Fangelsismálin hafa verið og eru eitt af mínum áherslumálum sem dómsmálaráðherra eftir að ég kom inn í ráðuneytið. Ég vil ítreka, og ég geri ráð fyrir að allur þingheimur sé sammála mér í því, að þetta er viðkvæmur og flókinn málaflokkur

Við fögnum því jafnframt hve áhugi og skilningur á málefninu hefur aukist í samfélaginu öllu og teljum að það muni gagnast mikið í þeirri vinnu sem við þurfum að fara í til að raunverulega bæta aðstöðu fanga í fangelsunum. Eins og hv. þingmaður lýsti þá er það rétt og ég ætla ekki að draga það í efa, það mál sem kom upp um daginn, þar sem andlega veikur fangi lenti í vandræðum og virðist hafa lent á milli kerfa, heilbrigðiskerfis og svo fangelsismálakerfisins. Það er vinna í gangi í þremur stóru verkefnum sem tengjast þessu með einum eða öðrum hætti og þar vil ég fyrst nefna að í gangi er heildarendurskoðun í málaflokknum og við erum að leggja lokahönd á verkáætlun og skipun starfshóps og breiðari samráðsvettvang. Við viljum vinna það verkefni í breiðu samráði og samstarfi strax í upphafi milli ráðuneyta, stofnana, hagaðila og fleiri aðila. Ég get nefnt líka húsnæðismálin en ég kem kannski að því í seinna andsvari mínu.